Það er meira en ár síðan ég átti orðastað hér í þessum sal við hæstv. heilbrigðisráðherra um heimavitjun ljósmæðra, ómissandi þjónustu við ungbarnaforeldra. Ég benti á að samkvæmt rammasamningi milli Sjúkratrygginga Íslands og ljósmæðra fellur rétturinn til heimaþjónustu niður ef foreldrar og barn þurfa að vera lengur en 72 klukkustundir á fæðingardeild, sem er algerlega galið vegna þess að oft eru það einmitt þessar fjölskyldur sem þurfa mest á ráðgjöf og stuðningi og eftirfylgni að halda eftir að heim er komið. Í kjölfar þessara orðaskipta lofaði hæstv. heilbrigðisráðherra að breyta þessu. Hann sagðist ætla að leggja til breytingu á gildandi samningi þannig að þjónustan yrði veitt óháð því hve lengi foreldrar og barn hafa dvalið á fæðingarstofnun. En nú er liðið meira en ár og enn bólar ekkert á þessari breytingu og enn heyrir maður sögur af foreldrum sem eru sendir heim með barnið sitt eftir erfiða daga á vökudeild og sængurlegudeild og fá enga heimaþjónustu. Sá réttur fellur niður. Hvað er að frétta af málinu, hæstv. heilbrigðisráðherra? Hvað á þetta að viðgangast lengi? Hvað þurfa margar ungbarnafjölskyldur í viðbót að verða af þessari grundvallarþjónustu vegna þess að stjórnvöld viðhalda ósanngjörnum ósanngjörnum og óskynsamlegum reglum?

og reglugerð þar að lútandi sem snýr að rammasamningi um heimaþjónustu, að þær sem þurfa að dvelja lengur inni á spítala njóti ekki þessarar þjónustu og eftirfylgdar. Ég verð bara að játa það hér að ég stóð í þeirri meiningu að í kjölfarið á þessum samtölum okkar og þeirri skoðun sem ég lét fara í í kjölfarið þá yrði þessu breytt. Ég þarf bara að fara yfir það mál, af hverju það hefur ekki gengið eftir. Það skal játast hér og nú og er sjálfsagt mál af því að eins og hv. þingmaður veit af fyrri samtölum okkar um þetta mál

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar og hvet hann til að fara yfir þetta mál með sínu fólki í sínu ráðuneyti og hafa hraðar hendur. Ég vil í síðari fyrirspurn minni víkja að frumvarpi sem við í Samfylkingunni höfum lagt fram og fjallað hefur verið um í velferðarnefnd þar sem m.a. er lagt til að lögfest verði sérstakt meðgönguorlof, að móðir eða það foreldri sem gengur með barnið geti byrjað í fæðingarorlofi á 36. viku meðgöngu án þess að sá tími komi til frádráttar fæðingarorlofi eftir að barnið fæðist. Þannig eru reglurnar í Noregi og Danmörku, þetta er það sem Félag íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, Félag heimilislækna og Ljósmæðrafélag Íslands hafa kallað eftir. Þetta er mikilvægt heilbrigðismál því almennt er konum ráðið frá því að vera að vinna mikið lengur en fram á 36. viku. Þá vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvar er jafnréttið í því að konur þurfi að ganga á veikindarétt sinn á meðan karlar þyrftu aldrei að gera það? Hvar er jafnréttið í því? Vill hæstv. heilbrigðisráðherra bara hafa þetta svona áfram eða er ráðherra sammála þessum heilbrigðisstéttum sem ég nefndi hér áðan? (Forseti hringir.) Og er ráðherra sammála okkur í Samfylkingunni um að lögfesta þurfi sérstakt meðgönguorlof síðustu fjórar vikurnar fyrir settan dag?

við á meðgöngu sem við höfum brugðist við. En ég þarf, eins og ég kom inn á í fyrra andsvari, að kanna betur hvað það er sem við kláruðum og hvað hefur ekki gengið eftir.

Mig langar að taka eitt þessara atriða sérstaklega út. Það voru sagðar fréttir af því að nýskráning bensín- og dísilbifreiða yrði óheimil árið 2028. Ég hef heyrt í allnokkrum úr bílgreininni síðan þessi kynning fór í loftið og þar rak menn að því er virðist heilt yfir í rogastans. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig þetta passi við þróun þessara mála í nágrannalöndum okkar,

bíla sem ekki eru knúnir bensíni eða dísilolíu, og ef hæstv. ráðherra hefur tíma væri áhugavert ef ráðherrann segði nokkur orð um það hvernig þessi íþyngjandi nálgun passar við frelsishugsjónir Sjálfstæðisflokksins.

þess að koma fram með hugmyndir sem eru raunhæfar því að við þurfum að vera raunhæf í þessu og taka á öllum þáttum. Eins og ég nefndi er þetta tveggja mánaða samráð en í ofanálag er búin að vera gríðarlega mikil vinna sem á sér enga hliðstæðu með atvinnulífinu áður

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir. Kynningunni hefur þá væntanlega verið um að kenna og framsetningunni að býsna margir virðast hafa misskilið það að þarna væri um að ræða fortakslaust bann miðað við árið 2028. Þá hlýtur maður að spyrja sig: Hvert er hlutfall þessara 150 punkta sem þarna voru kynntir þar sem á að velta vöngum og hvert er hlutfall konkret aðgerða og ákvarðana sem búið er að taka ákvörðun um að ganga til? Og ef ráðherra gefst tækifæri til út frá tímarammanum: Hefur almennt verið ánægja hjá öllum hagaðilum með samráðið sem þarna átti sér stað?

Því vakti það furðu þegar hæstv. dómsmálaráðherra greiddi atkvæði gegn breytingartillögu Flokks fólksins um nákvæmlega þetta, þ.e. að bæta við lög um útlendinga ákvæði sem heimilar brottvísun hælisleitenda sem gerast sekir um alvarlega glæpi. Hæstv. ráðherra sagði í atkvæðaskýringu að hún gæti ekki stutt breytingartillögu okkar í Flokki fólksins vegna lagatæknilegra ástæðna. Ég gef lítið fyrir þá skýringu enda var breytingartillaga okkar byggð á flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951, dönsku útlendingalögunum og gömlu íslensku útlendingalögunum frá 2002 með breytingum frá 2010, nákvæmlega sama ákvæði í 45. gr.

að það voru lagatæknilegir örðugleikar við þá tillögu sem hér var lögð fram af hv. þingmanni þannig að hún var ótæk.

þar sem fólk sem gerist sekt um alvarlega glæpi myndi missa leyfi til dvalar hér á landi og ég hef það enn í huga og vænti góðs samstarfs frá hv. þingmanni og Flokki fólksins þegar það kemur fram næsta haust.

vegna lagatæknilegra breytinga og annars sem þurfti til. Ég vil líka leggja áherslu á að það að afturkalla vernd er heilmikið mál og það ber að vanda mjög til verka í aðgerð sem slíkri. Ég vil einnig benda hv. þingmanni á það að breytingartillaga sem felur í sér

Það sem menn kannski átta sig ekki á er að við Íslendingar erum núna komin með lausnir þegar kemur að kolefnisföngun bara hér á stað sem við öll þekkjum, Akranesi. Þar er t.d. stærsta varanlega kolefnisföngunarverkefni í heimi, Running Tide. Þó átti ráðherra að vita að þetta var ekki sönn fullyrðing enda hafði Umhverfisstofnun tilkynnt ráðherra að stofnunin hefði ekki lagaheimild til þess að hafa eftirlit með starfsemi fyrirtækisins, starfsemi sem teldist ekki aðeins varp í hafið heldur næði hún langt út fyrir rannsóknarleyfið sem Running Tide hefði tryggt sér. Sitjandi umhverfisráðherra í málinu, Bjarni Benediktsson, gekk þá í málið og komst að því þann 25. apríl 2023 að Umhverfisstofnun hefði rangt fyrir sér, þetta væri bara alls ekki varp í hafið. Formaður Sjálfstæðisflokksins mætti og vængstýfði eftirlitsstofnanir vegna þess að ráðherrar flokksins hrifust af glansmyndinni sem dregin var upp af forsvarsmönnum fyrirtækisins. Hér er ég búinn að telja upp tvo ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem tengjast þessari mengunarsögu beint en þeir eru fleiri úr þeim flokki ásamt fyrrum matvælaráðherra, Svandísi Svavarsdóttur, sem komu að málinu. Í morgun birti Heimildin viðtal við hæstv. umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðherra þar sem hann svaraði því á hverju fullyrðingar hans um stórfenglegan umhverfisárangur verkefnisins væru byggðar, með leyfi forseta: Ég fékk þær bara frá forsvarsmönnum fyrirtækisins. Er það almennt verklag hjá hæstv. ráðherra að treysta frekar á uppblásna söluræðu frá fyrirtækjum heldur en niðurstöðum eigin undirstofnana? Er þá á annað borð hægt að treysta ráðherra sem fer með málaflokk bæði umhverfis og loftslags sem kallar það að menga hafið okkar, með leyfi forseta, stærsta kolefnisföngunarverkefni í heiminum? Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina en hann fer nokkuð frjálslega með hér og blandar ýmsu saman og veit auðvitað miklu betur.

Það hafði ekkert að gera með starfsemina sem hér er um að ræða. Það er í stefnuskjali ríkisstjórnarinnar að við leggjum á það áherslu að hér geti starfað fyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki á sviði loftslagsmála. Ef hv. þingmaður vill fara yfir það þá ætti hann að fara yfir Vaxa og Carbfix og ýmislegt annað sem eru að gera hluti sem hljóma mjög nýstárlega af því þeir eru nýstárlegir.

Virðulegi forseti. Allar dagsetningar sem ég nefndi hafa komið fram opinberlega og ég fór ekki frjálslega með neinar staðreyndir en eins og svo oft fæ ég ekki svar við spurningum mínum frá hæstv. ráðherra, Guðlaugi Þór Þórðarsyni. Ég vil því árétta,

Fyrst ráðherra nefnir önnur fyrirtæki sem eru í kolefnisföngun, telur ráðherra að þetta mál geti skaðað orðspor Íslands, hæstv. ráðherra og annarra kolefnisföngunarverkefna á Íslandi?

Nú er það þannig, virðulegi forseti — af því að menn eru hér að tala um að sérfræðingar og vísindamenn séu ekki sammála um það — að það hafa komið fram ásakanir um það í virtum fræðiritum að við séum ekki að fanga með skógrækt. Umræðunni um þessa tækni, gamla og nýja, er ekki lokið og henni mun ekki ljúka, vonandi ekki. Það liggur alveg fyrir að bæði sérfræðingar og vísindamenn hafa mismunandi sjónarmið á því. En ef við ætlum ekki að gera neitt bara vegna þess að það væri hugsanlega hægt að gera einhver mistök

Virðulegi forseti. Samgönguáætlun er eða var eitt allra stærsta verkefni þingsins í ár. Hún varðar framkvæmdir til næstu 15 ára og fjárfestingu fyrir rúma 900 milljarða. Mikil vinna hefur farið í þetta mikilvæga innviðamál. Umhverfis- og samgöngunefnd hefur verið að vinna að þessu máli sleitulaust síðan í október. Um 70 aðilar hafa lagt fram umsagnir við málið. Nefndin hefur fundað með sveitarfélögum og mörgum öðrum hagaðilum. Allar samgöngur landsins, hafnir, vegir og göng, eru þarna undir. Þetta er þýðingarmikið samgöngu- og innviðamál, öryggis- og byggðamál. Þáverandi innviðaráðherra, sem hér situr nú sem núverandi fjármálaráðherra, lagði fram samgönguáætlun. Hann lagði síðan reyndar líka fram fjármálaáætlun. En hvað gerðist svo á föstudagskvöld? Meiri hlutinn boðaði í skyndi til fundar í umhverfis- og samgöngunefnd þar sem tilkynnt var að samgönguáætlun yrði ekki afgreidd fyrir sumarið, allri vinnunni yrði kastað í ruslið. Verði samgönguáætlun lögð fram aftur í haust þýðir það að það þarf að fara í alla vinnuna aftur, óska eftir öllum umsögnum aftur, funda með öllum hagaðilum aftur sturluð tímasóun og kostnaður af svona vinnulagi. Virðingin fyrir verkefni sem varðar þessa mikilvægu innviði og samgöngur var ekki meiri en svo að allri vinnunni var sturtað niður til þess eins að halda friðinn í ríkisstjórnarsamstarfinu. En rök ríkisstjórnarinnar fyrir þessari slátrun eru að þeirra eigin sögn misræmi milli samgönguáætlunar og þess fjármagns sem ætlað er í verkefnið. Misræminu er lýst sem óviðunandi ástandi en hvar liggur misræmið nákvæmlega? Er þetta misræmi milli samgönguáætlunar Sigurðar Inga og fjármálaáætlunar Sigurðar Inga? Liggur misræmið einhvers staðar á mörkum fyrrverandi innviðaráðherra og núverandi fjármálaráðherra? Erum við ekki alveg örugglega á því að þetta sé einn og sami maðurinn?

900 milljarða fjárfesting á 15 árum er reyndar ekki alveg rétt, svo ég leiðrétti hv. þingmann. Það eru 900 milljarðar sem fara til samgöngumála, það er þá allt umfang, bæði vegagerð og Samgöngustofa á sama tímabili, en fjárfestingin er umtalsverð og gríðarleg og mikil og tekur á fjölmörgum þáttum eins og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, PPP-verkefnum, samvinnuleiðarverkefnunum, jarðgangaáætlun og slíku.

lítið af störfum nefndarinnar framan af vetri. Ég veit að hún hefur starfað þétt að þessari samgönguáætlun síðustu vikurnar en þegar ég var innviðaráðherra þá fundust mér hlutirnir ganga býsna hægt.

sem ganga að manni sýnist innbyrðis ekki upp, að hér sé einn og sami maðurinn sem hafi framleitt bæði skjöl. Ég get ekki skilið orð hans öðruvísi en svo að hann sé þá óánægður með formann umhverfis- og samgöngunefndar, hann hafi ekki haldið nægilega þétt utan um þetta mál fyrst hann kvartar undan þunga nefndarinnar við vinnu á þessu máli. Mér finnst sérstakt að heyra hæstv. fjármálaráðherra og fyrrverandi innviðaráðherra tala með þeim hætti, það er ekki hægt að skilja það neitt öðruvísi, að hans eigin samgönguáætlun hafi ekki haft neina efnislega þýðingu, það sé ekkert í húfi, eins og hann orðar það sjálfur. Það eru stór orð þegar við erum að tala um alla samgönguinnviði landsins til 15 ára. Potturinn þar undir er 900 milljarðar og fjármálaráðherra, glænýr í embætti, talar um þessar framkvæmdir

og verkefni samkvæmt henni eru fjármögnuð og það mun ekkert trufla þau þó að málið komi að nýju til kasta þingsins í haust. Það er hins vegar þannig að endurskoðun hefur staðið yfir á gríðarlega stóru verkefni, samgöngusáttmálanum, sem liggur ekki fyrir en mun liggja fyrir á næstu vikum. Við fórum of seint af stað með verkefnastofu um orkuskipti og fjármögnun annarra verkefna. Þar erum við svona í miðri á og línur geta skýrst aftur í haust og þar með hjálpað til við afgreiðslu samgönguáætlunar. Fjármálaáætlun er algerlega í takt við samgönguáætlun en ég skil vel óskir þeirra sem eru í samgönguverkefnum og allra þeirra sem bíða eftir framkvæmdum að fá meira fé. Við erum hins vegar þannig stödd í hagsveiflunni að það er (Forseti hringir.) skynsamlegt að slá aðeins á væntingar í augnablikinu.

Virðulegur forseti. Fæðingartíðni hefur aldrei verið jafn lág á Íslandi. Þetta er alvarleg staðreynd fyrir samfélagið og er eitthvað sem við þurfum að íhuga og gera það sem við getum til að sporna við þessari þróun. Við höfum eitt tæki til að aðstoða við einn anga þess máls sem kallast tæknifrjóvganir ýmiss konar, en fyrir utan að vera mjög erfitt og íþyngjandi ferli fyrir það fólk sem þarf að leita sér þessarar aðstoðar er það mjög kostnaðarsamt ferli. Í nýlegri rannsókn sem staðfestir þessa lægstu fæðingartíðni Íslands kemur líka fram að fæðingartíðni þeirra sem hafa lægri tekjur sé að minnka umfram þau sem hærri hafa tekjurnar. Þetta er sanngirnismál fyrir alla hópa en hér verðum við sérstaklega að staldra við. Ég vil því í mestu vinsemd fá að nefna við hæstv. ráðherra að ég lagði fram frumvarp í haust sem leggur til mikinn aukinn stuðning í þá niðurgreiðslu sem stendur fólki til boða í þessum sporum.

þar sem t.d. fyrsta meðferðin fer úr 5% niðurgreiðslu í 75% niðurgreiðslu. Á verðbólgutímum verður að sjálfsögðu að hægja á útgjaldavexti og það er eitthvað sem við þurfum öll að hafa augun á og ég er talsmaður þess að hið opinbera geti forgangsraðað kannski örlítið betur oft og þetta sé eitt af því. En ég bendi einnig á að hið opinbera er að niðurgreiða að fullu valkvæðar ófrjósemisaðgerðir

gera allt sem í okkar valdi stendur til að styðja við fólk og auka frjósemi. Hv. þingmaður er hér með mjög sanngjarnar, raunhæfar tillögur á því sviði. Við höfum hingað til unnið, eins og ég segi,

um. Með breytingunni er virtur réttur og vilji einstaklinga eða para til geyma kynfrumur og fósturvísa í tæknifrjóvgunarferli til að nýta það þótt áður hafi komið til sambúðarslita eða annar aðili látist, sem gerðist þá sjálfkrafa hér áður, þannig að við höfum unnið að ýmsum umbótum.

varðandi auknar niðurgreiðslur fyrir fólk í þessari stöðu er vissulega þingmannafrumvarp og við vitum að þingmannafrumvörp fá svona alla jafna ekki brautargengi hér í þessum sal. Ég fæ því að nefna aftur

en ég mun halda áfram að spila þessa biluðu plötu þangað til að þetta sanngirnismál fær brautargengi hér í þessum sal.

sé hagstætt og að fólk finni stuðninginn í gegnum regluverkið. Það er það sem við stefnum að. Ég held að við getum, eins og í fyrra tilviki, tekið utan um þessar hugmyndir í sameiningu og látið gott af

minni hlutanum það að stærsta verkefni sem nefndin hefur haft til meðferðar í allan vetur verði kastað í ruslið. Það verði ekki eitt af þeim málum sem verði afgreidd í vor og ég held að ástæðurnar liggi öllum ljósar fyrir; ágreiningur í meiri hlutanum einu sinni sem oftar. Ég vil gera athugasemdir við það að til þessa fundar var boðað á föstudagskvöldi með hálftíma fyrirvara. Formaður nefndarinnar hringdi sjálfur í nefndarmenn og þeir sem ekki náðu símanum misstu einfaldlega af fundi. Þetta er eitt stærsta mál Alþingis í vetur og þessi vinnubrögð eru svo ævintýralega léleg að ég óska eftir því að fá viðbrögð forseta þingsins um það hvort það sé boðlegt af formanni nefndar að haga sér með þessum hætti. það getur komið til þess að nefndafundir séu haldnir á óvenjulegum tíma og á þessum tímum þegar þingi er að ljúka og starfsáætlun hefur verið tekin úr sambandi. í.) Forseti ætlar ekki að tjá sig um einstök atriði í þessu sambandi að þessu sinni en mun að sjálfsögðu afla upplýsinga um það hvernig þau mál standa varðandi tímasetningar og

eða öðrum hætti til dagsins í dag, var sérstök áhersla lögð á að efla virðingu þingsins og ég óska ráðherrunum hjartanlega til hamingju með hvernig til hefur tekist við það. Þetta er búið að vera hálfgerður skrípaleikur hérna, bæði í fyrravor og svo núna og það er að endurtaka sig. Ég kem hérna upp vegna þess að ég gerði athugasemd í morgun við herra forseta að hann skyldi alltaf að hlaupa í vörn fyrir stjórnarliða án þess, eins og hann viðurkenndi á þeim fundi, að hafa kynnt sér málið. Og hér heldur hann áfram og heggur í sama knérunn. Ég bið herra forseta að kynna sér hvað átti sér stað og síðan kveða upp sinn dóm og minna hann á að hann er forseti allra þingmanna hér inni.

Herra forseti. Ég verð að segja að mér finnst svolítið sérstakt hvernig hæstv. forseti er að afgreiða þetta hér á þessum fundi, vitandi nákvæmlega hvernig liggur í málum. Auðvitað er það þannig að þó að það sé búið að kippa starfsáætlun úr sambandi og þó að það þurfi stundum að funda með stuttum fyrirvara þá er það algjört grundvallaratriði að þeir þingmenn sem sitja í viðkomandi nefnd séu boðaðir á fundinn. Það er algjört grundvallaratriði. Þegar fundað er með hálftíma fyrirvara og það næst ekki í alla fundarmenn vegna þess að menn fengu einmitt ekki neinn fyrirvara á þessu er auðvitað verið að ganga á rétt þingmanna og það vill þannig til að það er verið að ganga á rétt þingmanna stjórnarandstöðunnar í þessu tilfelli. Ég vil að forseti stigi svolítið fastar inn í þetta mál og segi okkur það hérna berum orðum hvort það sé ekki skilningur forseta, forseta þingsins

er rosalega alvarlegt mál af því að meiri hluti sem getur boðað fund getur misnotað það vald til að afgreiða mál í rauninni fram hjá mótmælum og ýmsu svoleiðis þannig að það skiptir rosalega miklu máli að reglurnar í kringum fundarboðun séu skýrar. Í starfsreglum fastanefnda segir, með leyfi forseta: „Dagskrá og fundarboð skal tilkynnt nefndarmanni með tryggilegum hætti að jafnaði eigi síðar en daginn fyrir fund.“

ef það frestast eitthvað: Já, við munum boða fund í kvöld, fylgist með. Og þegar það er verið að reyna að hringja í alla þingmenn, alla nefndarmenn sem eiga að mæta á fundinn og það næst ekki í einhvern, þá er ekki hægt bara að drífa sig og halda fundinn samt. Það er rosalega alvarlegt að skilja fólk út undan í nefndarstörfum. Það er rosalega alvarlegt. (Forseti hringir.) Mér finnst ekki gott að forseti taki það ekki alvarlegar en þetta.

Það er alveg hreint ótrúlegt að samgönguáætlun sé tekin af dagskrá.

ítrekuðum póstum um það hvort til stæði að funda. Hann er ekki að lýsa atvikum eins og þau voru og er að sýna nefndinni en ekki síður verkefnunum sínum ævintýralega óvirðingu. Hann veit hvernig þetta var unnið af hans hálfu og ábyrgðin er hans á því að vinna með þessum hætti. Síðan er það þannig að forseti þingsins getur ekki setið hér endalaust og þóst ekki sjá brotin. Værum við stödd á EM með dómara sem heldur fyrir augun á sér og talar eilíflega um það að hann þurfi að kynna sér málin, þá væri eitthvað mikið að í leiknum. Það er búið að ræða þetta hér á fundum með þingflokksformönnum. Það er búið að lýsa því fyrir forseta hvernig fundurinn var. Það voru gerðar athugasemdir á fundi umhverfisnefndar í dag. Atvik málsins liggja ágætlega ljós fyrir og nú þurfa menn bara að stíga í framfótinn og þora einu sinni að tala.

hér í sjö ár. Ég kannast ekki við að nefndarformenn stjórnarmeirihluta hafi gengið út frá því að þingmenn stjórnarandstöðu væru hugsanalesarar né að þeir hefðu yfirleitt í sér að setja sig inn í það hugarangur sem stjórnarþingmenn eiga við að etja

Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að hér sé verið að klára 2. umræðu um þetta mikilvæga mál til stuðnings Grindvíkingum og fyrirtækjum þar, en eins og komið hefur fram í þeirri góðu umræðu sem var um þetta mál þá er enn þá fullt af fólki og fyrirtækjum sem er að falla á milli skips og bryggju þegar kemur að stuðningi. Það er því mjög mikilvægt að við hér inni tæklum vankanta og finnum lausnir fyrir það fólk sem enn þá situr eftir með sárt ennið þrátt fyrir þær aðgerðir sem við höfum farið hér í.

forseti. Allur þingsalurinn hefur verið jákvæður gagnvart þeim málum sem lögð hafa verið fram til stuðnings fólki og fyrirtækjum í Grindavík og það ber að þakka fyrir það. En það má spyrja sig að því hvort þetta mál hafi verið það mál sem mikilvægt var á þessum tímapunkti. Ég hef hvergi séð það í opinberri umræðu að óskað hafi verið eftir þessu tiltekna máli. Það getur vel verið að einhverjir hafi í samskiptum beint við ráðuneyti verið að fara fram á að þetta væri málið en við erum búin að eiga samskipti við tugi einstaklinga úr Grindavík sem hafa kallað eftir öðrum úrræðum til hjálpar minni fyrirtækjum, t.d. í Grindavík, og á það hefur ekki verið hlustað og ég get ekki séð að það eigi neitt að hlusta á það. Viðreisn mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með þessu máli en kallar eftir frekari úrræðum.

þar sem verið er að tala um rekstrarstyrki og húsnæðisstyrki og framlengingu og betrumbætur á úrræðum sem nú þegar eru í gildi og ég vil bara hér, herra forseti, kalla eftir þessu frumvarpi sem allra fyrst. Þarna eru dagsetningarmál á ferðinni. Þarna eru mikil hagsmunamál fyrir Grindvíkinga og auk þess stendur hér upp úr hverjum manni á hátíðarstundum að þegar 1% þjóðarinnar lendir í vandræðum þá komi hin 99% og standi með þeim. En það er bara ekki staðið með öllum í Grindavík og við þurfum að gera það, girða okkur í brók og gera betur fyrir Grindvíkinga.

forseti. Ég styð þetta mál og tek undir að það er fagnaðarefni hvað það hefur náðst mikil samstaða hér á þinginu um þau mál sem ganga út á það að aðstoða fólk vegna náttúruhamfara í Grindavík. Ég vil hins vegar taka undir það sem hér hefur komið fram líka, að við skoðum aðeins forgangsröðunina. Það eru fleiri aðgerðir sem þarf að grípa til og hefur verið kallað eftir. Ég vil bara vekja athygli á því og að við missum ekki sjónar á því að það er fleira sem þarf að gera. Við þurfum kannski að hafa það svolítið í huga í forgangsröðuninni á þessum síðustu dögum þingsins.

Virðulegi forseti. Ég vil fagna því að þetta mikilvæga mál er komið hér inn til atkvæðagreiðslu. Það hefur nefnilega verið mikið eftir því kallað af því að þetta er grundvöllur að því að stærri fyrirtækin geti starfað við framleiðslu þarna sem skaffar þá rekstrargrundvöll fyrir önnur fyrirtæki sem eru að þjónusta þessa framleiðslu. Þetta er stór liður í því að geta lifað með náttúrunni og því sem hún er að gera,

vitanlega lengri tíma. En það mál er á leiðinni og vonandi bara mjög fljótt og er ekki síður mikilvægt en þetta. Þessu ber því að fagna af því að lausnirnar til að takast á við þessar náttúruhamfarir eru margar og þetta er einn liður í því.

Ég vil vekja athygli á því sem varðar ekki bara Grindavík heldur varðar okkur öll, tvo þriðju þjóðarinnar sem búa hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu: Við finnum öll fyrir þessu gosi. Loftmengunin hér í gær var slík að það fundu allir fyrir því og það sáu það allir. Þetta er heilsufarsógnun og það er allt í molum hvað varðar mælingar á þessum þáttum. Umhverfisstofnun er með eitthvert bilerí. Hér þarf að fjölga mælum úti um allt svæðið þannig að þeir sem eru viðkvæmir fyrir, með öndunarfærasýkingar og annað slíkt,